Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana WISE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 922. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog zakona ste primili. U skladu sa člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani možemo podnijeti do kraja rasprave u skladu sa člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani zastupnici. Predloženim zakonom potvrđuje se Ugovor o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana koji je službeno potpisan 18. rujna 2015. godine u Splitu. Centar se osniva s temeljnom misijom promicanja suradnje znanstvenika unutar i izvan regije zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na znanstvenu dijasporu u svrhu omogućavanja zajedničkog korištenja velikih znanstvenih infrastruktura i promicanje centara izvrsnosti. Ključno je napomenuti da će ovaj centar imati iznimno važnu ulogu u promicanju mobilnosti mladih istraživača i doktoranata u regiji zapadnog Balkana te između regije i drugih zemalja. Kao zemlja domaćin RH će osnivanjem ovog centra ojačati svoju ulogu u regiji posebice u području javnih politika u području znanosti i istraživanja inovacija. Hvala lijepa. **Leko, Josip Otvaram raspravu. U raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub HDSSB-a u Hrvatskom saboru i poštovani zastupnik Boro Grubišić. Izvolite kolega Grubišić. Hvala lijepo poštovani gospodine predsjedniče, uvažene zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Ako je ovo zadnja točka koja će biti danas prije sutrašnjeg glasovanja dnevnog reda onda za zaista zagrdila. Jer spomen ove riječi naslova koji se ovdje spominje, valjda je zato i zadnje, valjda da bi bilo na kraju pa da možda i tako nije zamjetna u dnevnom redu Hrvatskog sabora prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE, s konačnim prijedlogom zakona. A ne znam kako ćemo engleski ili ne znam kako čitati, piše WISE a ima, sad morat ćemo s obzirom da smo se udružili u zemlje zapadnog Balkana bit će čitaj kako piše pa onda moramo čitati izgleda tako. I sad gledajte, koju vrlo često rabi i koristi ministrica vanjskih poslova, dakle regija zapadnog Balkana kako to ona voli reći, valjda će te zemlje dati potporu dotičnoj gospođi za generalnog tajnika UN-a, se sastoje, dakle ta regija od Albanije, BiH, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije, nema Slovenije. Ali ima Albanija i Kosovo. Dakle sve, osim Slovenije, sve zemlje bivše Jugoslavije, ex-Jugoslavija plus Albanija. Postoji neki drugi termin ili pak drugi sastav, postav tih zemalja među kojima ponekad bude i Moldova, ponekad bude i Rumunjska pa čak i Turska itd. Međutim, naravno da Turska tu pripada s obzirom da ima jedan manji dio teritorija na krajnjem jugoistoku Europe. Pa se onda rabe i dva termina, zemlje jugoistočne Europe i zemlje zapadnog Balkana. I tko to stalno forsira taj zapadni Balkan ili bilo kakve ustanove, pitam se osobno a i moji prijatelji i moji da kažem i politički suradnici zbog čega i stalno imamo učestalu potrebu da se bilo što rabi u sustavu zapadni Balkan? Pa jesmo li mi se borili za zapadni Balkan i pregovarali sa zemljama zapadnog Balkana ili smo toliko godina proveli da kažem čučeći pred vratima EU čekajući konačno onaj 1. srpnja 2013. kad smo ušli u članstvo EU? Zašto stalno se vraćamo mi Hrvatska na teritorij nekakvog zapadnog Balkana u nekakve integracije zapadnog Balkana, jugoistočne Europe itd.? Kada govorimo o samom supstratu ovoga zakonskog prijedloga dakle radi se o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana. Dobro je da u ovom materijalu sam vidio, a to sam jedanput napomenuo pa je sad bolje napisano, piše region ali sa malim r, a ne velikim. Prije sam na to upozorio. Jer to je onda službena oznaka jedne regije koja se zove zapadni Balkan. službeno nije uspostavljena, to bi bila obnova Jugoslavije bivše uz možda Albaniju i plus Albanija jel', a nema Slovenije. kada gledamo taj Centar za istraživanje i inovacije i kad gledamo znanstvenu razvijenost tih zemalja tzv. zapadnog Balkana onda mislim da nećemo previše, ne podcjenjujući pri tome ničiju ulogu u znanstvenim radovima i doprinosu tih zemalja u znanosti svjetskoj i europskoj, dakle ne podcjenjujući, ali kad vidimo izdvajanja tih zemalja za znanost i njihovu sveukupnu situaciju onda bojim se da baš i nismo u neku skupinu ili pak grupu koja bi bila reprezentativna po pitanju znanosti dospjeli. Formirali smo mi, kako i sami znate, a ne vi niste iz Ministarstva školstva, športa i ostalih, visokog obrazovanja, i Savsku komisiju prije nekih 15 godina. Znate li koliko, Savska komisija se sastoji od zemalja koje su dakle smještene uz tok rijeke Save, a to su Slovenija, BiH, Hrvatska i Srbija. Znate li koliko su se puta sastali? Samo kada se osnovala komisija Savska i poslije još jedanput u 15 godina. I kakve koristi ili kako bi rekli fajde ima uopće ta komisija ako se sastane jednom u 15 godina? Ovdje piše u ovome zakonskom prijedlogu da se da se centar WISE ajde, dakle on se formira u Splitu, da se sastaje najmanje 2 puta godišnje i da ima svoje osoblje, administrativno i svako drugo, pomoćno itd. i iznos koji RH izdvaja za potrebe u 2015. godini je ukupno 58 tisuća kuna. Ako u tome centru dakle mogu sudjelovati sve znanstvene, akademske institucije. Ja sam uvjeren da može sudjelovati, možda bi ako sudjeluju i akademije Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Srpska akademija nauka i umetnosti i ostale akademije, možda će biti jednom vrijeme da u tom centru se raspravi i novi memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti kao znanstveni rad, doprinos na području društvenih djelatnosti itd. Vlada Republike Hrvatske je dana 26.veljače 2015. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje ugovora i pri tome ovlastila ministra Mornara Mornara znanosti, obrazovanja i športa za potpisivanje ovog ugovora i onda je zaključkom od 17.rujna, dakle prije, danas prije 7 dana prihvatila izvješće o vođenim pregovorima između ovih zemlja i ministara i ugovor je potpisan dan kasnije 18.rujna u Splitu i 21.rujna 2015.godine u Zagrebu. I u izvorniku na engleskom jeziku. I što još piše? Službeni jezik ovog centra WISE-a je engleski. Osim predstavnika Kosova i Albanije mislim da se svi drugi mogu sporazumjeti sasvim dobro i na drugim jezicima, dakle materinjim. Ali evo s obzirom da da je vrlo zanimljivo da će se u Splitu u tom centru isključivo sporazumijevati službeno na engleskom jeziku što je ovako malo neću reći za podsmijeh, ali evo malo je smiješno. U ovom materijalu je točno definirano i članovi ko su, pridruženi članovi, rad odbora, zadaće odbora, direktor i sve ostalo što je jasno ajde precizno utvrđeno ovim zakonskim prijedlogom i ne bih nekakve zamjerke našao ali sam ukupno u ukupnosti iskreno protiv osnivanja ovakvog centra jer mislim da on zapravo i neće služiti nekoj svrsi, doduše pokaza će vrijeme. Ne mogu ja biti vidoviti Milan. Ali kada gledamo savsku komisiju koja je otprilike od istih zemalja osim Albanije i Kosova dakle zastupljena a tamo je i Slovenija onda vidimo da zapravo niš koristi kako kažu Zagorci od takve komisije. Pa mislim da neće biti niš koristi ni od ove WISE koja je evo se ovdje formira, službeno radi na engleskom jezikom i zove se western balkan resorts and innovation center pa da i mi počnemo na engleski govoriti o samom nazivu te ustanove ili institucije. I mislim da je krajnje vrijeme da se već jedanput odmaknemo od zapadnog balkana jer pripadamo middle Europe ili srednjoj Europi, višegradskoj prije skupini koja je nekad činila neku drugu državu danas su te države koje su tada bile u jednoj zajednici puno naprednije, civiliziranije i puno su više uznapredovale i izdvajaju za znanost nego li ove s kojima se mi nastojim ne znam udružiti i sklopiti nekakav sporazum itd. iako naravno ne treba zanemariti i trgovinu i sve ostalo što ide kod kod dobrih susjeda. Ali stvaranje umjetno, nametanje regije zapadni Balkan mi ide na živce iskreno govoreći. Zato će klub HDSSB-a biti protiv ovoga zakonskog prijedloga. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Poštovani zastupnik Ante Babić, prva replika. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grubišić, pa evo na kraju kao što ste vi primijetili ako je ovo zadnja točka dnevnoga reda ovoga saveza onda je to kruna zapravo rada ove Vlade, ovog saziva Sabora, onda je to kruna rada ova Vlade i to je istina. Ja to ne mogu niti objasniti, ako ste gledali danas pressicu predsjednika Vlade gospodina Milanovića što i na koji način je upućivao ili razgovarao sa susjedima preko granice. Mi zadnji dan predloženim zakonom zapravo potvrđujemo ugovor za sklapanje sa Republikom Srbijom. Ja to stvarno ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da smo mi već 2 godine u EU a da se ova Vlada na kraju okrenula zapadnom Balkanu umjesto da pratimo sve one trendove i da se integriramo u EU, da da pratimo ono što, ako hoćete i predsjednica republike govore onu dijagonalu od Baltika prema Jadranu što je za nas svakako korisno. Mi smo se u ovih 4 godine zapravo bavili ideološkim zakonima, zaratili smo sa svim društvenim skupinama, retroaktivno naplaćivali poreze, kočili smo investicije i na kraju dobijemo zapravo prijedlog ovoga zakona koji bismo mi trebali usvojiti sutra. Hoće li to podržati vladajući ja pretpostavljam da hoće jer su ovo uvrstili u dnevni red. Mi sigurno ovo nećemo podržati ali je tragedija da se ovo zapravo dogodilo na kraju. Je li to znak zapravo ove Vlade i namjere ove Vlade da pokaže građanima RH što su radili u ove 4 godine i u kojem smjeru su išli ili nije, i je li to poruka građanima za ove izbore? Valjda će oni sami odlučiti i znati što su radili u ove 4 godine. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. Kolega Babić, bio je još jedna zakon sličan ovom zakonu i tada je pisalo … velikim slovom, velikom slovom. Što znači da je to službena regija. A ja sam dosta puta u Europskom parlamentu upravo o tome čuo. Naime, čini mi se da je naša diplomacija uznastojala u ove 4 godine dobrano na tome da se Hrvatska predstavi kao nekakav lider zapadnog Balkana. Pa ne treba nama biti lider, budimo mi lider Europe, budimo mi mali kao što je Malezija postala azijski tigar, ili Estonija europski tigar ajmo da Hrvatska postane europski tigar. Šta će nama, ne šta će nam, naravno da treba trgovati, treba imati promet, otvorene granice itd. ali ovakve stvari i onda čini mi se da to čak s namjerom poput crvenom krpom mašu tim zapadnim Balkanom. Na kraju krajeva u Ustavu RH piše da više nema udruživanja nikakvog sa zemljama bivše Jugoslavije. To piše u Ustavu, ali evo mi nastojimo nekim zaobilaznim putem pomalo stvarati ne znam nekakve veze i nekakve konekcije i ne znam ni ja što zaobilazeći Ustav RH. Baš imamo super znanstvene istraživače, ja neću podcjenjivati nikoga, ali pogledajte samo sastav te skupine i ne smisla više o tom zapadnom Balkanu razgovarati. Nadam se da će ministrica vanjskih poslova biti sasvim neka druga osoba i tada više nećemo imati taj pojam zapadnog Balkana u ovom Saboru. Hvala lijepa. Nova replika, poštovani zastupnik Domagoj Hajduković. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa kolega vaša rasprava je podcrtala sve geografske probleme ovog dijela Europe, dok se najmanje čulo o samom zakonskom prijedlogu i samom onome što bi ovaj zakonski prijedlog trebao osnovati odnosno instituciji i koji bi njezin posao trebao biti. Ako je najveća zamjerka to da je engleski jezik službeni ja sam tako to iz vaše rasprave protumačio, dakle ako je to najveća primjedba onda ne znam o čemu mi imamo raspravljati uopće dalje. Budući da je osnova pristojnosti da uvijek u stranom društvu onaj jezik koji razumiju svi, ako imamo u društvu nekoga koji ne govori slavenskim jezikom hrvatskim ili sličnim jezicima onda mislim da je primjereno i pristojno govoriti na engleskom, prije svega ako govorimo o međunarodnoj instituciji. Što se geografskih problema tiče Hrvatska se ne može od svog susjedstva izolirati ni politički, ni gospodarski, ni znanstveno. I zato ja mislim daje svaki oblik suradnje i prije svega i znanstvene koja nadilazi politički itekako bitan i ne samo za hrvatske istraživače nego i za cijelu regiju i za cijelu regiju u kojoj Hrvatska može, treba i mora biti pokretač, motor i stup kojem ostale zemlje tog zapadnog Balkana ili kako ćemo ga nazvati već trebaju stremiti. Mislim da im trebamo biti uzor, mislim da im trebamo biti uzor i u znanosti i da ovakva institucija koja se nalazi upravo na hrvatskom teritoriju u Splitu jedan mali doprinos tome da Hrvatska u ovoj regiji bude i lider. Hvala. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Poštovani kolega Hajduković, jako mi je drago da čujem vas iz iste naše regije, dakle naše Slavonije i lijepo mi je čuti kada vi kažete Hrvatska se ne može izolirati pa onda otiđite u našu regiju Bajakovo pa vidite kako se izolira, dakle granični prijelaz BAjakovo je zatvoren. A vi kažete Hrvatska se ne smije i ne može izolirati. Pa može, može odlukom vašeg premijera, kako da ne. Posebni su uvjeti sve država je posebni uvjet, ona je primarni i prvi uvjet. A što se tiče jezika kojim govore članovi WISE skupine pa mogli ste staviti i esperanto. Engleski znam da je engleski najčešće u upotrebi, sada karikiram malo ali mogli je postaviti bilo koji. A ja sam uvjeren da i Kosovari, a i Albanci vrlo dobro razumiju ako ne hrvatski barem srpski jezik, dakle s njima su živjeli i žive već stotinama godinama pa prema tome mislim da nije bilo mislim da nije bilo potrebe. Ali dobro ako ljudi znaju engleski kao što znaju neki naši vrli diplomati onda će se jako dobro sporazumjeti kao i gospodin Orban i Milanović recimo jel. Hvala lijepo. Hvala i vama. Poštovani zastupnik Ivan Šuker u ime Kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. Pa nakon slušanja proteklih 4, 5 godina regija, region, region, regija itd. uopće ne čudi ovakav naziv zakona. međutim ja bi se ipak pokušao skoncentrirati na ovaj zakon i na neozbiljnost s kojom nam je Ministarstvo znanosti gurnulo ovaj zakon, zato sam i došao sa hrpom ovih papira tu jer ako nemate osigurane novce možete pisati kaj god hoćete ne bute ništa napravili. Međutim, uzeo sam ovaj proračun iz toga samo da vam pokažem kako neko želi, oprostite mi na izrazu, želi napraviti bedake od saborskih zastupnika jer da nije ovaj zakon došao onda si čovjek ne bi dao truda pa ne bi malo kopao po papirima i vidio neke stvari. ali prije nego što dođemo do toga, dakle meni nije jasno ako kaže da koji su ciljevi centra, kaže da se centar osniva temeljem misije promicanja suradnje znanstvenika unutar i izvan regije zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na znanstvenu dijasporu u svrhu omogućavanja zajedničkog korištenja velikih znanstvenih infrastruktura i promicanja znanstvenih centara izvrsnosti. Onda mi nije jasno zašto se ovo sve skupa nije moglo umjesto zapadnog Balkana staviti srednja Europa jer mi pripadamo tom dijelu. Ako se već govori o zapadnom Balkanu onda šta je sa Bugarima, šta je sa Rumunjima, zašto su samo maknuti Slovenija, a ubačena Albanija. kažem o tom po tom, to je kako ko razmišlja i promišlja. Međutim, evo ga i u ovoj zadnjoj raspravi, ali bit će vjerojatno još sutra rasprave, navodno stižu nekakvi amandmani, ocjena sredstava potrebnih za provedbu ovog zakona. kao i svi ostali zakoni tako i ovaj zakon došao mimo Poslovnika Hrvatskog sabora i mimo Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Međutim, kolegice i kolege pogledajte šta ovdje piše, ovdje kaže da će se potrebna financijska sredstva osigurati izmjenama državnog proračuna Hrvatske za … Ministarstva znanosti itd. i onda vam to lijepo kaže oni to stvarno jesu napravili. I umjesto donacija od 307 tisuća kuna oni su stavili trošak za zaposlene 45 tisuća kuna, trošak za usluge nespomenute šta ja znam 5 tisuća kuna i ostali nespomenuti rashodi 8 tisuća kuna. E sada vrlo interesantno je ako se radi o centru koji će biti izvan proračuna izvanproračunskih korisnika, kasnije ću se malo osvrnuti na njegov način financiranja onda za taj centar se nikako mogu planira planira sredstava za plaće i zaposlene ili kao što ste ovdje naznačili za putne troškove jer prema pozitivnim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj vi nekome putne troškove možete isključivo platiti ako radi i ako je zaposlen kod vas. Dakle to je jedna stvar. Međutim, najveći biser kolegice i kolege od svega, jer u ovom dokumentu o kojem smo mi raspravljali i dobili koji se zove Odluka o privremenom financiranju za prva tri mjeseca sljedeće godine, sada opet imate tu poziciju na A 818 međutim sada ovdje imate da je plan za 2015. tekuće donacije od 307 tisuća kuna. Ali istovremeno imate i plan od 1. do 3. mjeseca 2016. 307 tisuća kuna. proračun i proračunski korisnici ne mogu potrošiti više od onoga što su potrošili u prva tri mjeseca prošle godine onda u poziciji privremenog financiranja, vi ne možete nikako imati 307 tisuća

onda vam to nije ni približno 307 tisuća kuna. Ali kažem ako je rebalansiran ovaj iznos od 307 tisuća na 58 tisuća kuna onda vam sve to govori koliko netko ozbiljno doživljava ovaj zakon i kako ga ozbiljno prezentira. A što se tiče samog zakona, veli u članku 6. članovi odbora, odbor se sastoji od jednog predstavnika i njegovog ili njezinog zamjenika. Znači jedan predstavnik i ako ne može onda ga zamjenjuje zamjenik. E ali je vrlo interesantno da u istom članku stavku 6. kaže da odbor imenuje jednog supredsjedavajućega, predsjedavajući i supredsjedavajući ne mogu biti predstavnici iste članice. sada mi recite kako može biti predsjedavajući i supredsjedavajući iz iste zemlje ako u istom članku kažemo da u odboru, odbor čine po jedan predstavnik zemlje koje su članice toga odbora. To vam piše u zakonu. Pročitajte si. Gledajte vrlo smiješno. I meni je jako smiješno kada pročitam ali je to tako. Dakle očigledno je zamjeniku ministra jako smiješno pa ću mu pročitati još jedanputa. Odbor se sastoji od jednog predstavnika a kaže u istom članku stavku 6. odbor imenuje jednog supredsjedavajućega, predsjedavajući i supredsjedavajući ne mogu biti predstavnici iste članice. E sada mi objasnite koja je to matematika. Kako od jednog čovjeka možete stvoriti dva. I onda ako hoćete da ta dva stvorena ne mogu biti predsjedavajući i supredsjedavajući. No, kažem, očigledno Međutim u članku 10. kaže direktor, izborno povjerenstvo koje je imenovao odbor izabire najboljeg kandidata za direktora. S time da nigdje niste definirali ako već govorite da bira najboljeg kandidata onda ste morali definirati uvjete koje taj direktor mora imati ili mičete ovog najboljeg kandidata i kažete da povjerenstvo bira direktora a nekim drugim aktom određujete koji su parametri za biranje tog direktora. Međutim ono što je najslađe i šlag na tortu je financijsko poslovanje u članku 14. I kaže u stavku 2. iznos doprinosa koji bi svaka članica trebala uplatiti utvrđuje odbor na svojoj prvoj konstitutivnoj sjednici. Stavak 3. istog članka kaže iznos se izračunava temeljem bruto domaćeg proizvoda po paritetu kupovne moći svake jedinice pojedinačno. E sada, paritet kupovne moći prema Europskoj zajednici ili paritet kupovne moći prema čemu? Jer paritet kupovne moći vam je kada se odredi jedna jedinica i kada se kaže u kojem postotku za iste novce stanovnik pojedine zemlje može kupiti istu stvar. Dakle paritet kupovne moći je bio negdje 0,65 recimo u odnosu na Njemačku. Vi ovdje morate definirati što to znači paritet kupovne moći. Zašto? Zato ako ste kolegice i kolege gledali proračun onda ste i vidjeli da će se ovaj centar financirati iz proračuna. Prema tome nama taj paritet kupovne moći nije nimalo bezazlena cifra. Zašto? I kada govorimo o bruto domaćem proizvodu, zato ako uzmete i prosječnu plaću Hrvatska u ovom trenutku ima skoro 40% veću prosječnu plaću od bilo koje članice koja se spominje ovdje da će biti suosnivači ovoga centra. Dakle jedan dokument koji je napravljen ad hoc. Meni je jučer rečeno kada su tražili suglasnost kluba HDZ-a da se uvrsti ovo u dnevni red, da se ovdje radi o kreditu Svjetske banke od 280 milijuna eura. Međutim, kolegice i kolege, ključna stvar je, taj centar vjerojatno još ohoho vremena neće zarađivati novce. Kako je paritet kupovne moći ili bruto domaći proizvod da će Hrvatska biti najveći financijer ovoga centra. Isto tako kada se sutra digne taj kredit od 280 milijuna eura od Svjetske banke onda će isto tako Hrvatska biti ta koja će najviše sve skupa vraćati. Dakle jedan ovako

Ne vidim ako smo mi članica Europske unije, ako nam se godinama dok smo bili u pregovorima kosa dizala na glavi od spomena i guranja u nekakvu asocijaciju Zapadni Balkan koja formalno nigdje ne postoji zašto nas sada netko kada smo članica opet netko gura u Zapadni Balkan. Dakle mi ne možemo podržati nikako ovaj centar regiona, regije ili kako će ga već netko nazvati. A kolegice i kolege nije pristojno prema svima nama ovaj smijeh koji su nam gurnuli u proračun. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović, replika. i ja bih rekla i geografskom pojmu Zapadnog Balkana. Međutim i to vas je zasmetalo i o tome ste isto nešto rekli. Međutim, da bi se sa Balkana otišlo na europski balkon ja mislim da se zemljopis ne može mijenjati ali može se mijenjati Balkan u glavama. Odnosno politika jedno raditi, drugo govoriti, treće misliti. I mislim da ćete se i vi oko toga složiti. Dakle nama nije to problem, problem je još uvijek nečija razmišljanja i Balkana u glavama. Kažem vjerujem da ćemo se na kraju ipak složiti oko toga. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Meni je ključni problem što u ovom zakonu nisu poštivane elementarne stvari. Dakle rekao sam vam što nam je napravljeno u proračunu, vi kao pravnica dobro znate ako imate jednog predstavnika u jednom tijelu da onda taj predstavnik ne može obnašat dvije funkcije, osobito ako jedna mijenja drugu. Dakle govorio sam o tome. Govorio sam o potencijalnim financijskim obvezama Hrvatske kao najrazvijenije zemlje. I druga stvar, ja stvarno mislim da Hrvatska je zemlja srednje Europe, povijesno, geografski, kulturološki, kako god hoćete. I iskreno govoreći, bez namjere da uvrijedim bilo koju zemlju koje su ovdje spomenute, mnoge od tih zemalja nas praktički dijeli tisuće svjetlosnih godina i kulturoloških i povijesno i ovako, daleko smo bliži jednoj Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Austriji. Ja sam govorio o tome. Dakle sintagma zapadnog Balkana nema veze s ovim o čemu ste vi govorili nego ja stvarno smatram da mi kao zastupnici u Hrvatskom saboru trebamo eliminirati nekoga tko nas stalno gura ovdje jer mi stvarno pripadamo srednjoj Europi, tu stvarno pripadamo i ja mislim da se mi tu slažemo. Jer ako nas guraju na Balkan zašto onda nisu gurnuli i ostale članice Europske unije? Zašto u ovoj udruzi ovih zemalja je Hrvatska jedina članica Europske unije? Ali ponavljam, daleko mi više smeta ovo što je unutra napisano i ovo što je napisano u rebalansu proračuna i što je napisano u planu privremenog financiranja. To me daleko više smeta. A ovaj zapadni Balkan je samo posljedica, netko razmišlja, vi razmišljate na svoj način, ja na svoj. Vama možda ovo ne smeta, mene smeta jer smatram da je Hrvatska zemlja srednje Europe i mislim da to treba stajat u svim dokumentima. da bude i kolegica Ingrid zadovoljna, dakle ona živi na Mediteranu. Prema tome dakle Hrvatska je svojim kontinentalnim dijelom bila oduvijek dio srednje Europe i srednjoeuropske kulture i tradicije, a morski dio, da kažem tako kolokvijalno, dio zaista Mediterana. I ne igraju se, nego se buća i u Francuskoj i u Španjolskoj i u Hrvatskoj i u Dalmaciji, dakle igraju se balote ili buće, prema tome to je to, ali to je samo jedan mali segment i mali primjer. Ono zbog čega sam ja htio vama dati repliku je to da smo zapravo mi nekako naivni u tim pregovorima u svezi, dakle Vlada Republike Hrvatske ili smo brzopleti pa onda zapravo n sagledavamo tako kako ste vi to ekonomski sagledali, financijske rezultate i moguće posljedice ovakvog ugovora. Prema tome, ako se to veže uz kredite i Svjetsku banku po tome paritetnom principu Hrvatska će zaista podnijeti najveći dio i vraćanja tih kredita pa me čudi da tako se pregovara. Ili pak nije ni bitno javno dobro nego morat će se smjestit nekoliko nekoliko članova ili pristaša Kukuriku u … Splitu tamo gdje bude pa da zbog toga se stvori nešto da imamo još 5-6, 10 radnih mjesta u Splitu ali to će odredit oni koji su trenutno na vlasti. Ako je to razlog onda je i to jadno i više nego jadno. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Grubišiću, nesporno je da će zemlje i ljudi s ovih prostora surađivat, radit, dakle to je nešto nesporno. Međutim, dakle sporna stvar u ovome svemu skupa je što se želi prikazati nešto super što će Hrvatsku koštat najviše. Ajmo pogledat kolika je prosječna plaća u Bosni, kolika je prosječna plaća u Srbiji, kolika je prosječna plaća na Kosovu, kolika je prosječna plaća u Albaniji, kolika je prosječna plaća u Makedoniji i onda će postat jasno ako su jasno ako su BDP i paritet kupovne moći osnov za izračun koliko bi tko trebao sudjelovati u svemu tome skupa, da će to past najviše na Hrvatsku. Da, Svjetska banka financira ovakve projekte, ali Svjetska banka ne daje zabadava novce. I ono što je još bitno kod kredita Svjetske banke, Svjetska banka daje kredit za premoštenje likvidnosti, ali da bi taj kredit dobili morate provesti određene reforme, ali to ne znači da oni financiraju baš taj projekat. I zato kažem klub HDZ-a ne može podržati ovo, prvo zato što je neozbiljno napisan tekst unutra, ja sam spomenuo samo neke stvari. Druga stvar, ovo veselje koje su napisali u proračunu, a treća stvar ponavljam sintagma zapadni Balkan je nešto što nam se pokušalo nametnuti, gurati kad su nas pokušali spriječit u završenju pregovora za ulazak u Europsku uniju čekajući da će ostale zemlje iz regiona napraviti napredak pa da ćemo u paketu otić' svi skupa i to treba naprosto reći. Međutim, Hrvatska je napravila sama taj iskorak i pomogli smo sa dokumentima koje smo dali zemljama u susjedstvu, koje smo mi platili nekoliko milijuna eura za prevođenje, pokazali dobru volju da im želimo pomoći i da želimo biti lider u regiji, to je nesporno, ali kad radimo u ovakvim stvarima ako već kažemo i drugim zemljama onda naprosto mislim da umjesto zapadnog Balkana treba biti srednja Europa pa može dodati i ovo što ste vi rekli Mediteran. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Iscrpili smo listu replika i odgovora na repliku. A sad će završno obraćanje imati zamjenik ministra znanosti, obrazovanja i sporta poštovani Roko Andričević. Zahvaljujem se gospodine predsjedniče. Evo ako mi dozvolite, zahvaljujem se na vašoj diskusiji ako mogu samo nekoliko moram kazat… Nekoliko informacija koje su se trebale korigirati i ako mogu uvaženom zastupniku Grubišiću nešto i vezano za Savsku komisiju što nije tema ovog zakona, a stjecajem okolnosti sam bio uključen u to pa da se dogovorimo odmah na početku. Dakle fraza zapadni Balkan je započeta u sklopu ovog projekta 2009. godine na sastanku u Sarajevu. Inicijativa je bila od povjerenika Potočnika iz Slovenije. Tada zemlje članice Europske unije nisu ni predviđene bile da sudjeluju u ovom projektu. Hrvatska tada nije bila članica. Tada je započeto sve i 6 godina se radilo na tome da bi ovaj zakon konačno vidio svjetlo dana. Ovdje se ne radi o nikakvom kreditiranju, niti Svjetske banke niti bilo kojih drugih međunarodnih financijskih institucija. Ovdje se radi o donatorskim sredstvima zemalja članica, o sredstvima Europske komisije i sredstvima regionalnog Centra za suradnju u ovom području. Paralelno zašto je 2009. započet ovaj projekt, paralelno postoji jadransko-jonska inicijativa gdje smo mi također članovi, paralelno postoji dunavska strategija gdje smo također članovi i mislilo da ovakav jedan projekt, ovakav jedan program točno ulazi između ove dvije strategije i da popunjava tu prazninu. Donacije koje će države članice ovoga WISE-a to su iznosi sredstava od 10 do 28 tisuća eura godišnje. To je participacija. Sva ostala sredstva dolaze iz donacija, ne kreditnih sredstava. To piše u ugovoru. Prema tome, ne vidim razloga da bi ovaj projekt sutra imao bilo kakvo veliko opterećenje na proračun. Što se tiče samog postupka ratifikacije također u ugovoru piše da ovaj centar stupa na snagu kada najmanje 4 zemlje naprave ratifikaciju, naravno Hrvatska mora biti prva jer je zemlja domaćin centru koji će se nalaziti u Hrvatskoj. Procjena sredstava od strane potencijalnih donatora, od Norveške, Švedske, Finske, Češke, Švicarske koje su već službeno dale naznaku o želji doniranja uključujući i Europsku komisiju i regionalni Centar za suradnju procjenjuje se na 200 milijuna dolara. I sad samo jedna mala digresija ali to moram kazati jer sam bio osobno involviran, Savska komisija, uvaženi zastupniče Grubišić, Savska komisija prije 10 godina sastala se jako puno puta, ja sam osobno bio vjerojatno na 20-ak sastanaka Savske komisije kao prof. Sveučilišta u Splitu gdje smo radili projekte za Savsku komisiju. Preko 20 milijuna eura je Savska komisija kanalizirala institucije u RH od Sveučilišta u Osijeku, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Splitu. Ona ima svoj zadatak naravno u sklopu te četiri zemlje koje su službeno članice Savske komisije i mislim da ispunjava svoju svoju misiju onako kako je uspostavljena. Ja se nadam i sigurno vjerujem da će ovaj projekat WISE-a isto tako ponuditi mogućnost upravo mladim znanstvenicima u RH da da u suradnji u ovom području i van ovog područja mogu itekako velika sredstva povlačiti. Uostalom to je bio i cilj ovog projekta. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zamjeniče ministra. Poštovani zastupnik Ivan Šuker ima repliku. Gospodine zamjeniče ja sam govorio o konkretnim stvarima. Govorio sam o proračunu Ministarstva znanosti. Proračun Ministarstva znanosti nisu donacije. Donacije će ići direktno na žiro račun centra. Citirao sam vam odredbe zakona čiji ste vi predlagatelj a to su kriteriji po kojima će dakle zemlje osnivači financirati ovo s obzirom da vi u svom obrazloženju prijedloga zakona niste uopće naznačili koja su to financijska sredstva. Dakle, ja sam čuo tu priču jučer, od donacije preko Svjetske banke o iznosu od 280 milijuna. Međutim, 200 milijuna donacija nećete dobiti ni u ludilu, od bilo koga. Zašto? Zato što se zna točno kolika su donatorska sredstva, zna se kako ona idu i zna se kako ih bogate zemlje kao donatore plasiraju. Možda je bilo akcija u Hrvatskoj od procesa razminiranja pa tako dalje koje su bile daleko atraktivnije za donatorsko donatorsko financiranje pa nije bilo toliko novaca. Prvu i drugu godinu je bilo, a kasnije je to nažalost nestalo. Tako i ovi projekti ovdje, ako ovaj centar temeljem te suradnje ne bude došao u poziciju da sam zarađuje nekakve novce zaboravite na bilo kakve donacije. Ali mene interesira, nažalost niste mi odgovorili, što je sa pričom o kreditu Svjetske banke koja bi financirala to? Ok, ali opet niste odgovorili do kojeg je to iznosa s obzirom da ste ovdje napisali 307 tisuća za prva tri mjeseca sljedeće godine u privremenom financiranju. To ste vi napisali u proračunu, nisam ja. A to je 40-ak tisuća eura. A vi ste govorili o 20-ak tisuća eura na godišnjoj razini. Prema tome, to je u disproporciji s onim što govorite i što pišete. Ja sam vam samo to spomenuo što ste vi napisali. Dakle, bez bilo kakvog dodavanja, izmišljanja i bilo što, samo sam čitao ono što piše u dokumentima koji su službeno izašli iz vašeg ministarstva. Hvala lijepo. Počet ću od ovog drugog dijela koji ste dodali u vezi Savske komisije. Dakle, vi kažete da se ta komisija sastajala, a Sava nije plovna u Hrvatskoj dalje od Županje, govorim kad idemo od Beograda jel' Savom. Dakle, do Županje je plovna i poslije toga više nije plovna. Dakle, korito Save ni unatoč silnih sastanaka, vi kažete tako. Ja sam pitao Ministarstvo vanjskih poslova, ta ista Savska komisija bila je zadužena za razgraničenje Hrvatske i Srbije na plovnim putovima, Dunavu prije svega, i na na pitanju Šarengradske ade koja je i dan danas pod jurisdikcijom bačko palanačke policije, a ne hrvatske policije. Ljudi sa hrvatskog teritorija, bili oni Hrvati ili Srbi, ne mogu doći na Šarengradsku adu, a da ih ne pretresu i ne zaustavi bačko palanačka ili vojvođanska ili srbijanska policija. Jeste li to što riješili? Ja sam dobio odgovor od Ministarstva vanjskih poslova da se ta Savska komisija sastala samo jedanput. Možda u svezi tog pitanja, Šarengradske ade. Od tih 20 milijuna eura o kojima vi pričate ja zaista ne znam ali samo znam da Sava u Slavonskom Brodu nije plovna za brodove, odnosno šlepove itd. koji imaju imalo dublji gaz. I nekakav turizam na Savi sa putničkim brodovima koji bi dolazili iz Njemačke, počevši od Sjevernog mora, od Baltičkih zemalja, a imate sve kanale i rijeke koje su potpuno plovne, samo mogu doći turistički brodovi do Slavonskog Broda. I to jedva ako je visok vodostaj. Ako je malo niži nema plovidbe dalje od Županje. Tako da vam je to jasno. Sava je u neku ruku mrtva zapravo rijeka što se tiče, a moglo je biti vrlo, vrlo profitabilna i zbog transporta i zbog turizma i zbog niz još drugih stvari. Ali nije to stvar ove točke dnevnog reda, nego molim vas i da vi i svi ostali ko bude u budućoj Vladi gospodi iz Europske unije kaže da više nema zapadnog Balkana i nema država zapadnog Balkana, ona je samo geografski pojam i znalo se da je uvijek bilo zapadni Balkan i da je rijeka Drina bila granica

iscrpili smo listu prijavljenih za raspravu. Iscrpili smo listu prijavljenih za repliku i odgovore na repliku. Raspravu o tekstu zakona samo također završili. Glasovat ćemo sutra o ovom konačnom prijedlogu zakona. A sada da vas obavijestim kako ćemo raditi sutra.

i čekati koje ćete teme izložiti do 9 sati. A u 9,30 ćemo početi sjednicu Izvješćem mandatno imunitetnog povjerenstva, a završit ćemo sjednicu glasovanjem o prijedlogu odluke o raspuštanju Hrvatskog sabora. …/Upadica

Ušlo je u proceduru, vidjeli ste odluku, dakle na prvoj je Imunitetno povjerenstvo, prva točka. Šta ne biste vi ovo odglasali? Dođite sutra uredno da sa puno vjerodostojnošću završimo ne mandat, nego rad Hrvatskog sabora. Čak ni mandat Sabora nećemo završiti, on će prestati istekom roka od 4 godine. A svima nama traje mandat do konstituiranja novog Sabora. Hvala